Движението за права и свободи винаги е подкрепяло и то осезаемо, принципно, реално всички инициативи и законодателни стъпки, които целят подобряване на функционирането и организацията на съдебната система. Когато Движението за права и свободи е участвало и споделяло отговорността за управлението на държавата, се случиха най-важните промени, свързани с членството на България в НАТО и в Европейския съюз – промени застъпени както в Конституцията вследствие на това членство и вследствие на очакванията и препоръките на Европейската комисия за усъвършенстване на функционирането на съдебната система, така и във всички останали закони, като започнем от Закона за съдебната власт, свързани с тази проблематика. Затова няма да позволим на никого да се поддаде на изкушението вследствие на позицията ни по този конкретен документ да обвинява или лансира инсинуации, че едва ли не ДПС е против съдебната реформа. Няма да позволим ДПС да бъде обвинявано за това, че слага прът в усилията да се подобри нейното функциониране. Напротив, надявам се да имаме достатъчно време да докажем по време на обсъждането на конкретните законодателни стъпки, че ДПС ще продължи да подкрепя всички онези конструктивни, мотивирани предложения, които целят именно усъвършенстването на съдебната власт и преодоляването на недостатъците в нейното функциониране. Но това не означава, че ние трябва да подкрепим конкретно този документ, който ни е представен днес и който обсъждаме. Това е един документ, за който се твърди, че е разработен от три правителства. Със сигурност е така. Само че, за съжаление, по време на обсъждането му на две заседания на Комисията по правни въпроси стана ясно, че той далеч не е придобил вида на завършен документ, съдържащ безспорни ангажименти и предложения. Стана ясно, че той не е бил достатъчно добре консултиран с всички заинтересовани среди и професионални организации, неправителствени организации и така нататък. Разполагам тук, а сигурно всички Вие сте чули и сте чели, че редица професионални организации като Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България са изказали критични бележки по основни моменти, съдържащи се още в първата част на този Проект за стратегия. По време на обсъждането главният прокурор също изказа бележки и то немаловажни. На това обсъждане аз лично имах възможността да представя своите принципни критики по отношение на философията на тази Стратегия, че тя, първо, има недовършен вид, има непрецизен характер. От една страна, в някои свои положения съдържа много конкретни предложения, но в други свои части съдържа абсолютно общо формулирани, общо формулирани, неясно формулирани постановки, които по никакъв начин не издават идеята, намерението, визията на авторите за това как трябва да се развива съдебната власт. Основната критика, която имаме, е че в първата част от тази Стратегия се предлага едно връщане назад към положение, което ние сме преодолели преди години вследствие именно на натиска на Европейската комисия. Предлага се да се върне назад под формата на организация управлението на Висшия съдебен съвет от постоянно действащ, както е сега и и както той стана именно след натиска на Европейската комисия, към положението на непостоянно действащ Висш съдебен съвет. Какви са мотивите? Защо трябва да се върнем назад по един път, който сме изминали и който сме се убедили, че е правилният? Няма мотиви, няма аргументи. Кое налага Висшият съдебен съвет да бъде отново върнат към формата на непостоянно действащ? За сметка на това ни се предлага пък към него да се създадат комисии действащи магистрати, които, видите ли, да бъдат постоянно действащи. Значи ние директно обръщаме цялата философия, заложена и в Конституцията за функционирането на този най-висш управленски орган на съдебната власт непостоянно действащ Висш съдебен съвет, който по Конституция има всички правомощия да кадрува и да взема най-важните решения в съдебната система и постоянно действащи помощни органи – комисии, съставени от командировани магистрати. Аз, а и моите колеги не виждаме къде е логиката в едно такова преустройство. На следващо място, това, което не можем да подкрепим, е разделянето на Висшия съдебен съвет от единно действащ орган, както е заложен и в Конституцията, на две самостоятелни колегии – съдийска и прокуроро-следователска. Това предложение, първо, противоречи на конституционния замисъл и конституционния текст за това, че Висшият съдебен съвет взима своите решения като единен орган. Конституцията никъде не е предвидила такава хипотеза, при която решенията, свързани с кадровото израстване и с дисциплинарната отговорност, например на съдиите, да се вземат от някакъв

провери дали е конституционносъобразно – според нас, не. Висшият съдебен съвет е единен орган и той трябва да остане такъв. Предлага се да се преразгледа парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Парламентарната квота на Висшия съдебен съвет също е фиксирана в Конституцията. Всяко нейно преразглеждане, уважаеми дами и господа народни представители, минава през промяна на съответния конституционен текст – промяна, която

не става ясно, промени в статуса на трите висши магистратски длъжности. Обществени механизми за контрол върху парламентарната квота. Какви обществени механизми? Парламентарната квота е интегрална част от цялостен състав на Висшия съдебен съвет. В момента Висшият съдебен съвет взима своите решения, както казах, като единен орган. От къде накъде ще се прави някакво разграничение – само обществен контрол върху парламентарната квота, а няма да има обществен контрол върху съдийската квота, върху магистратската квота? Също абсолютно нелогично решение, което не е в синхрон с действителния статут на органа.

магистрати – не са били нито съдии, нито прокурори и следователи? Знаете, че по Конституция и в Закона за съдебната власт е предвидена възможност за членове на Висшия съдебен съвет да бъдат избирани юристи, които не са магистрати, например адвокати, преподаватели по право – юристи, доказали се в сфери, несвързани пряко със самата магистратска кариера. Те къде ще заседават въобще какъв ще бъде техният статут? В тази Стратегия не се съдържа отговор на този въпрос. По отношение на развитието в наказателната политика няма ясно посочен ангажимент и визия

и да се стремим към усъвършенстването на действащия Наказателен кодекс? Също няма ясна визия. По отношение на дисциплинарната процедура – крайно спорно предложение. В момента знаете, че дисциплинарната процедура се развива изцяло пред пред Висшия съдебен съвет с възможност за инстанционно обжалване пред Върховния административен съд. В момента в Стратегията цялостната дисциплинарна процедура и единствено единствено компетентен орган да налага дисциплинарни наказания се предлага да стане Върховният касационен съд. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, в Конституцията е записано, че за най-тежките дисциплинарни наказания понижаване в длъжност и освобождаване от магистратска длъжност, единствено компетентен е Висшият съдебен съвет. Ако искате да прехвърлите цялостното дисциплинарно производство пред пред Върховния касационен съд, Вие също трябва неминуемо да минете през конституционна промяна, но това не е посочено. По отношение на въпросите, свързани с финансирането на съдебната власт, с Етичния кодекс на магистратите, също има добри предложения, но те не са детайлизирани. В крайна сметка, уважаеми колеги, ние от Движението за права и свободи, както казах, ще продължим да подкрепяме всяка една конкретна стъпка, която да върви към усъвършенстване, към подобряване функционирането на съдебната власт, но конкретно този документ не съдържа достатъчно аргументи за подобна подкрепа. Затова, уважаеми колеги, ние имаме вече нашите критики, които са изказани, и този документ не отговоря на очакванията както на европейските партньори, така и на ангажимента да представим ясен документ за продължаването на тази Стратегия. Искам удължаване на времето на парламентарната група.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Едва ли някой, не само в тази зала, но и в цялото ни общество се нуждае от специално убеждение, че реформата в съдебната сфера е необходима. Днес управляващите внасят тук един документ, който не е самата реформа, а намерение за нея. Той няма ясен екшън план, няма ясна пътна карта, няма източници на финансиране. Казват ни, че финансирането щяло да дойде от скрити резерви на системата, но всъщност: главният проблем в какво се състои? Вие, колеги, отлично знаете, че такъв документ не е нужно да бъде гласуван от парламента. Това самите вносители го подчертават. Той може да бъде приет на заседание на Министерския съвет и след това правителството да започне да го изпълнява, внасяйки поправките, които са му нужни, но явно тази процедура не се струва достатъчно надеждна на партньорите ни от Европейската комисия. Явно те не вярват на правителствен документ и искат да се убедят, че има политическа воля за промяна. Това убеждение може да им даде само Парламентът и сега от нас се иска да подкрепим един несъвършен документ,

В останалата си част ще гласуваме „въздържали се”. Правим го не защото харесваме реформата или правителството, а защото признаваме нуждата както от реформа, така и от правителство. Ние си запазваме правото да внесем сериозни поправки, когато дебатът започне по същество. Позволете ми да изразя едно съмнение. След като започваме всичко това за „пред чужденците” искаме ли реформа наистина, или пак просто отбиваме номера? Недомислени, по-скоро такива, с които да се снимаш във Фейсбук, отколкото реално да променяш живота на хората. Искрено се надяваме управляващите още през следващите няколко седмици да разсеят притесненията ни. Това ще е добре не само за тях, ще е добре за всички български граждани, които все повече не вярват на думи като „държава” и „справедливост”, да не говорим за понятието „парламент”. В противен случай българското Народно събрание за пореден път ще бъде използвано за параван на пропагандни реформи. Аз се питам, уважаеми господин Министър, защо точно сега внасяте за разглеждане този документ? Нима не можем да изчакаме около една седмица, когато всъщност ще излезе докладът на Европейската комисия, където ще бъдат отправени ясни и точни критики и бележки, и тогава бавно, спокойно и методично да гласуваме една Стратегия, която наистина да бъде пълна и всеобхватна. Завършвам със следните няколко анализа. Няма финансова обосновка по така предлаганата Стратегия. Практикуващите юристи искаме да знаем и ясно да чуем какво се случва с военните магистрати – всъщност те не са натоварени? Как ще продължат да работят следователите?

Кога ще се подобри положението на лишените от свобода? Европейският съд няколко пъти осъжда България за лошите условия в затворите. Искаме ясно да чуем искате ли промяна в Конституцията, ако „да” – кога и в кои текстове? Искаме също да знаем ще бъдат ли променяни Гражданският процесуален кодекс, Наказателнопроцесуалният кодекс, Административнопроцесуалният кодекс? И не на последно място: какво виждате Вие като необходимост от промяна в Закона за съдебната власт? Без да противопоставям членове на кабинета, ще си позволя да дам за пример начина, по който беше представена Стратегията за реформа в Министерството на вътрешните работи. Там на всеки служител в министерството беше обяснено как ще се развива кариерно и, от друга страна, самата структура на ведомството. Завърших. Изразих становището на нашата парламентарна група. Благодаря Ви. Няма. Други народни представители? Господин Местан. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Основите на съдебната система, за реформирането на която не чухме политическа сила, която да се обявява против като обща необходимост, са заложени в Конституцията на България от 1991 г., а по-късно и със Закона за съдебната власт, който бе радикално изменен през 1998 г., когато станахме свидетели на узурпирането на цялата парламентарна квота от 11 членове на Висшия съвет от една-единствена, разбирайте управляваща, политическа сила. В този смисъл почти всички партии, които са в това Народно събрание, имат отношение към състоянието на съдебната власт, а особено силната ангажираност с реформата на някои от политическите сили може да се обясни с една препратка към древногръцката трагедия „Антигона” на Софокъл, в която хорът има един възглас: „Навярно тежък бащин грях изкупвате”. Уважаеми господин Министър, мисля е полезно да си припомним, че в Конституцията на България, и тук отварям много важна скоба – Парламентарната група на ДПС в Седмото велико народно събрание не подписа тази Конституция, са заложени такива принципи на съдебната система, които предвид негативния опит на тоталитарната държава, в която съдът и прокуратурата бяха пряк инструмент в ръцете на изпълнителната власт и на една партия по необходимост, учредителят Седмото велико народно събрание, отиде в другата крайност при уреждането на статута на съдебната власт. Разбираемо тогава в принципа на независимия съд се разположиха и другите компоненти на съдебната власт – прокуратура и следствие. отидохме в другата крайност, сякаш принципът за разделение на властите, заложен от Монтескьо, се изроди в бариери между властите, в тоталната им независимост и безконтролност, и явно в годините се наложи необходимостта да се балансира взаимодействието между властите. Затова бяха и опитите да се промени и основният закон, само че учредителят – Седмото велико народно събрание, направи още нещо прехвърли в компетенциите единствено на Велико народно събрание част от аспектите на евентуалните реформи в съдебната власт, други са от компетенциите на конституционно изменение от обикновено Народно събрание, и трети са от ресурсите на специалния Закон за съдебната власт. Затова съвсем честно искам да споделя, че ние очаквахме от Вас да ни представите една Стратегия, в която различните аспекти на съдебната реформа да бъдат диференцирани съобразно ресурсите на обикновен закон, на конституционно изменение и респективно изменения, които са от компетенциите на Бързам да Ви кажа, че Парламентарната група на ДПС е отворена за диалог, за активно участие към такъв отговорен подход. Ако крайната цел на съдебната реформа е установяването на върховенството на закона, то и механизмите, по които трябва да се движи конституционната промяна, следва да бъдат в съзвучие с принципа върховенство на закона, а не за сметка на върховенството на закона. И в такъв смисъл тази Стратегия може да съдържа много елементи, но ясно да посочи, че реализирането им е от компетенциите на конституционна промяна и респективно

Онова, за което не може да се разчита на ДПС, е подход, при който в името на върховенството на закона да стъпчем върховенството на закона и затова Конституцията в Стратегията не може и не следва да има нито самоцелни, нито противоконституционни положения. Аз ще се спра на един много важен елемент от тази Стратегия – промяната на статута на Висшия съдебен съвет от постоянно действащ орган в орган, който ще се раздели на две колегии без да има статут на постоянно действащ. Колегите ми вече Ви припомниха, а е много полезно да ме чуе и госпожа Меглена Кунева, защото тази промяна не беше нечие хрумване – придобиването на статут на постоянно действащ Висш съдебен съвет. Това се случи през 2007 г. след много тежки преговори точно с Европейската комисия. Вие, като министър по европейските въпроси от кабинета Станишев, имахте пряко отношение към този преговорен процес бяхте глава на преговорния процес. Сега сте вицепремиер в кабинета Борисов 2. Друг един министър от кабинета на Станишев, на тройната коалиция, също имаше пряко отношение към този процес тогавашният министър на външните работи, той, и вицепремиер от кабинета Станишев, сега вицепремиер в кабинета Борисов 2 господин Ивайло Калфин. И Вие знаете че тази промяна бе в резултат на диалога, няма да кажа „бе наложена”, от Европейската комисия. Питам Ви: защо се отказвате от собствения Ви продукт? Кое налага това? Ако зад тази промяна се крие елементарен тактически, технически способ да повторите номера от 1998 г. – да замените едни членове на Висшия съдебен съвет с Ваша партийна квота, това няма как да се подкрепи от Движението за права и свободи, защото това не е реформа,

аз днес казвам от тази висока трибуна: има време до края на дебатите, ако чуем от Вас ясен ангажимент за корекции в тези текстове, е възможно да настъпи и промяна в позицията на Движението за права и свободи. Да, може! И това е най-важното, което казвам с това изказване. Но ще следим дебатите докрай и ще чуем и волята на кабинета, разбира се, на управляващата коалиция. На нас така ни прилича – ние сме опозиция. И един много, много важен въпрос към Вас. Да, завършвам с този въпрос. Вие търсите ли подкрепата на Движението за права и свободи, или подобно на Вашите политически благодетели Стратегията Ви е по-скоро да останете в една абсолютно нелепа теза, че през 2012 г. първото народно събрание е била образувана една тройна коалиция – господин Цветанов, тя е била между Вас – ГЕРБ, БСП и ДПС? Вие вече сте излезли от тази коалиция, защото подкрепяте съдебната реформа. Има призив и към БСП да излезе от тази коалиция, за да остане в нея само ДПС. Движението за права и свободи беше опозиция на кабинета Борисов. първото народно събрание ние бяхме глуха опозиция и е абсолютно нелепо лидер на парламентарна група да твърди, че съдебната власт през 2012 г. е преминала в ръцете на ДПС. С какво

Това не е пътят към съгласието, не е пътят към отговорните промени, в това число и конституционните. Но въпреки този език, ние ще останем верни на своята

Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател, господин Министър, уважаеми колеги! Днес дискутираме представената Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. За да имаме отправна точка при дебата, трябва първо да си дадем сметка какво е актуалното състояние на системата и то, най-общо казано, е лошо. Не мога да не се съглася с негативните констатации, направени и в Стратегията, за корупция в съдебната система, критично ниско обществено доверие, лошо администриране и неефективност на използваните ресурси, липса на позитивна кариерна селекция и мотивация, лоши условия на труд и ниска материално-техническа обезпеченост в най-големите и ключови звена на системата. Основната функция на системата да бъде гарант на върховенството на закона и да бъде ефективен механизъм за защита и реализация на правата на физическите и юридическите лица е нарушена и ограничена. Като правим тези негативни констатации, трябва да си дадем ясна сметка, че докато недоброто функционално състояние на съдебната система съществува, в крайна сметка то е и резултат на сгрешения преход и съответства на общото състояние на обществото ни. Съдебната система е болна, защото и обществото ни като цяло е болно и изостанало. Как ще преборим корупцията при отчайващото равнище на бедност, в което сме затънали, благодарение на провежданите десни политики? Как ще повишаваме квалификацията на магистратите при непрекъснато снижаване на равнището на средното и на висшето образование? Как ще осигуряваме материално и технически системата и как ще въвеждаме електронизация, при условие че управляващите приемат рестриктивни бюджети, обричащи на недофинансиране и съдебната система? Това са само малка част от важните въпроси, върху които следва да се замислим и които следва да отчитаме при определяне и провеждане на съдебна реформа. За жалост Стратегията не дава адекватни отговори на тези въпроси. Двадесет и петгодишният неолиберален преход доведе съдебната система до сегашното й незадоволително състояние и то е резултат от водената политика на десните и либерални партии, които погрешно целеполагаха и стимулираха в значителна степен нейното разграждане. Нещо повече, няма да е грешно ако кажем, че чрез законодателни промени и смяна на съставите на Висшия съдебен съвет десните и либерални партии се стремяха политически да подчинят и обвържат съдебната система. Отговорността за сегашното състояние на съдебната система и съдебната власт е преди всичко на десните партии. За всеки разумен човек няма съмнение, че състоянието на съдебната система предопределя необходимостта, дори бих казал определя крайната наложителност на провеждане на смислени, подчертавам, смислени, реформи с цел подобряване на функционалността и модернизиране на системата в контекста на достигане на стандартите за правосъдие в Изхождайки от модерните социални идеи и ценности за социална справедливост, сигурност и солидарност, БСП е за незабавна и дълбока съдебна реформа. Ние сме подкрепяли и ще подкрепяме всички разумни стратегии, планове, законодателни решения или мерки, насочени към възстановяване на функционалността на системата, борбата с корупцията, подобряване на качеството на кадровия ресурс и неговата мотивация. Ние сме за провеждане на съдържателна и целенасочена съдебна реформа, а не за псевдореформи или отчитане на реформи. Социалната справедливост и сигурност не биха могли да се постигнат без действаща съдебна система, която да е гарант за реализацията и защитник на правата на физическите и юридическите лица. Ние считаме, че предлаганият документ в определена степен, но не изцяло, отговаря на целите на необходимата на съдебната система реформа и при допълнително подобряване може да бъде подкрепен. Основният въпрос, който повдига представената Стратегия, е: трябва ли да осъществяваме реформата в рамките на действащата Конституция, или не? Ако е налице политическо и обществено съгласие, че това е невъзможно, реформата следва да се предхожда от широк обществен дебат за необходимите конституционни изменения по устройването на съдебната власт и при постигане на широк обществен и политически консенсус първо следва да се промени Конституцията и на базата на тази промяна да се осъществи съдебна реформа. За да е реалистична и ефективно съдържателна, Стратегията ясно трябва да отграничава необходимите и възможни цели, законодателни промени и организационно-технически мерки при и съобразно действието на сегашната Конституция. Противното би означавало Стратегията скрито и тихомълком да предпоставя конституционни реформи. Ние ще сме особено внимателни и предпазливи при аргументирането и извършването на конституционни изменения, включително и по отношение устройването на съдебната власт. Наивно е да се счита, че сами по себе си конституционните изменения са панацея за решаване на проблемите на съдебната власт. Няма и емпирични данни или сериозен анализ на функционалността, които ясно да показват необходимостта от конституционни изменения. Ние сме за това Стратегията да е максимално ясна и ако управляващите предлагат и конституционни изменения, първо, тези изменения да се сложат на масата и да бъдат широко дебатирани. На обществото и на нас – политиците, трябва да е ясно изчерпан ли е конституционният модел за устройство на съдебната власт, или е възможно подобрение и ефективно функциониране при действащата Конституция, стига да е налице политическа и законодателна воля в управляващите и разум и усърдие в ръководните органи и субективни фактори на системата. В заключение, бих искал да обърна внимание на още няколко съществени въпроса. Предлаганата актуализирана Стратегия търпи съществени забележки и по отношение на своето конкретно съдържание. Липсва приоритизиране на целите и действията както от гледна точка на самостоятелната им значимост, така и от гледна точка на последователността на изпълнение и възможността за най-бързо и ефективно прилагане. Не е достатъчно само да определим шест стратегически цели и няколко десетки подцели, някои от които определено са провокативни. Трябва явно да се дефинира бъдещият очакван резултат и същевременно да се определи каква е йерархията на постиганите цели. Спорни са и така формулираните стратегически цели. Защо например електронното правосъдие не е самостоятелна стратегическа цел, а само наказателната политика е такава? Защо постигането на добро равнище на материално-техническото обезпечаване не е постоянна стратегическа цел, а повишаването на доверието към съдебната власт е самостоятелна такава? И накрая, голяма част от предвидените подцели, част от които по същество представляват мерки за реализация, се свеждат до извършване на оценки и разработване на планове. Не трябва ли оценките и предварителните анализи да предхождат формулирането и реализирането на целите, а не обратното? Необходимо е да отпадне и предвидената подцел за конституционна жалба. Тя не би следвало да се отнася в материята за съдебната реформа. Очевидно е, че предлаганата Стратегия се нуждае от корекции. Нека с общи усилия да ги извършим и да постигнем съгласие за това, за да може формирането на по-широк консенсус, който да е предпоставка за ефективно прилагане на актуализираната Стратегия, да е гаранция за нейното приложение. В противен случай ще приемем неработещ, негоден документ и само ще отчитаме реформи, а всъщност такива няма да се състоят и това ще е ясно още с приемането на документа. Благодаря за вниманието. Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дискусията?

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, господин Министър, уважаеми народни представители! Тази дискусия не беше нужна в този момент.

Много често страдаме от чувството, че говоренето в Народното събрание може да подмени реалните действия – законодателни и управленски. Ние обсъждаме документ, който е твърде противоречив по своето съдържание. Не искам да подозирам, че правителството ще се опита да въвлече опозицията в една априорна подкрепа за конкретни мерки, които после могат да се окажат твърде далеч от разбирането за подобряване ефикасността на функционирането на системата на съдебната власт. Само да Ви кажа, казвал съм го и друг път – съдебна система няма, има система на съдебната власт. Както и да е. Не искам по никакъв начин да разбираме този документ като предрешаващ позициите по бъдещи законодателни или конституционни въпроси. Трябва много ясно да си кажем: ако някой подозира, че ако дадем някаква подкрепа днес на усилията на правителството, това предполага някакво друго съгласие по неща, които още не са внесени в Народното събрание – това не е така! В документа има три вида мерки и действия, които трябва да бъдат изпълнявани от различни органи – едните са в изпълнителната власт; другите са в съдебната власт, която днес в тази дискусия отсъства, както и нейният орган – Висшият съдебен съвет; и третите са в нашите поле. Само да Ви обърна внимание, че парламентът е длъжник на съдебната власт. Не намери време нито в предишния, нито в по-предишния мандат да разгледа и обсъди докладите за дейността и на Висшия съдебен съвет, и на прокуратурата, и на съдилищата. Тези доклади останаха в архивите, което показва голямото ни лицемерие – не говоря само за сега, по отношение загрижеността за функционирането на съдебната власт. Ако това се промени, ако Народното събрание наистина отговорно участва в тези дискусии, заложени като конституционни механизми тук, на полето на парламента, смятам, че нещата нямаше да изглеждат по този начин. Ние не приемаме разбирането Висшият съдебен съвет да не е постоянно действащ. Отнасяме се с много големи резерви към разделянето на колегии на Висшия съдебен съвет, защото това би довело до капсулиране на системите. Ако отворите докладите по механизма за верификация и партньорство от годините 2008, 2009, 2010, 2011, ще видите, че това, което се предлага, загатва или има идея за неговата промяна, е оценено от Европейската комисия като положително.

Ние ще подкрепим истинска загриженост, но не искаме зад нея опозицията да бъде въвличана в механично търсене на мнозинства, които след три-четири години няма да доведат до някаква до някаква съществена промяна на отношението към съдебната власт, от което страдаме днес. Мисля, че преди мен господин Местан добре припомни на госпожа Кунева тези въпроси. е тогава да се върнем към тази дискусия, включително и по конституционните промени. Да се види, преди въобще да се обсъжда въпросът за конституционните промени, кои са причините – дали са или причините са в персонални отношения, персонални връзки, персонални зависимости, които не са свързани винаги с политиката, за да бъде толкова прокажена и наричана „политическа” квотата, която Народното събрание дава във Висшия съдебен съвет. Мисля, че това трябва да остане в стенограмите и ако наистина има добронамереност, да се прочете и анализира внимателно преди следващите стъпки. Смятам, че този документ наистина е достатъчно отворен и декларативен, но никога няма да изпълни целите, които иначе подкрепяме, без в него да бъде увлечена съдебната власт, а не отделни кръгове, групи, групички и модерната думичка лобита вътре в съдебната власт. Те периодически надделяват при вземането на законодателни решения, периодически народното представителство се консултира с различни отделни групи и периодически се правят и отчитат промени. 2010 г. вследствие на Стратегията, приета тогава от Министерския съвет, бяха направени сериозни промени в Закона за съдебната власт.

Уважаеми народни представители, ние бихме желали да се отнесем максимално добронамерено към опита на правителството да решава един тежък за държавата проблем, който надхвърля партийно-политическите различия. Но също така бихме искали да има достатъчно гаранции, че днешното обсъждане на Стратегията не е дискусия, не е дискусия, която да даде публична, медийна, обществена опаковка на разработен план за действие за законодателни, а даже и за конституционни промени. А по този въпрос трябва да сме наясно, че ние не очакваме такъв тип действие и това не е параван за тези действия и афиширане на едно голямо постигнато съгласие. Затова бихме искали за повече гарантираност в решението, което ще приеме Народното събрание, да направим няколко допълнения, които да ни дадат шанс да се включим в подкрепата на намеренията на правителството. А какво ще стане от тези намерения ще видим като се внесат конкретните законопроекти. По отношение на Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган, тоест да има текст, който да потвърди, че ние търсим повишаване на качеството и ефективността на модела на Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган. Защото аз не искам да се връщам на това как функционираше Висшият съдебен съвет преди да бъде постоянно действащ орган, как се случваше тогава кадруването,

На нас ни се струва нелогично капсулирането на отделните съсловия вътре в системата. Това ще доведе до „всяка коза на свой крак” и тогава възниква простият въпрос: а адвокатите, а обществеността, а научните работници в кои квоти са по-близко съдийската или прокурорската? Къде ще отидат? Ние настояваме за запазване на ролята на Народното събрание в определяне на

да се завишат изискванията към магистратите, които кандидатстват за административни ръководители, да не се допуска членство на магистрати в организации с непубличен характер – мисля, че са все неща, около които можем да търсим обединение. И най-накрая остават отворени големите законодателни конституционни въпроси, за които много се надявам, че правителството ще даде яснота по тях, а по конституционните мисля, че мястото е тук – между парламентарните групи. Предлагаме да се добавят тези предложения в Проекта за решение и тогава да

Реплики към изказването на господин Миков?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, първо, много благодаря за сериозната дискусия – както за критиките, така и за подкрепата, и за позитивните оценки. На второ място, много ми хареса квалификацията, която направи на документа един колега от БСП. Той казва, че документът е незавършен. Документът не би могъл да бъде завършен, преди... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин министър, че Ви прекъсвам. Колеги, шумът в залата е толкова висок, че ние – на един метър от министъра не го чуваме.

Документът не би могъл да бъде завършен преди да мине именно през този тип дебат „за”, „против” и така нататък. Затова аз благодаря за него. Ние не бихме могли, още повече, че този документ беше изработен по време на служебното правителство, да правим някакви окончателни заявки кое ще се променя с конституционни промени, кое – със законови, още по-малко кое ще се прави с Велико народно събрание, най малкото защото добре знаем, че Решение № 3, което като че ли трябваше да демаркира

разпространеното мнение, че Висшият съдебен съвет е контролиран от ДПС. Аз не си спомням като министър да съм коментирал подобни неща, но това, което ще Ви кажа съвсем откровено по тази тема, е следното за мен независимо от това кой контролира и как се казва партията, която би могла да има и да бъде заподозряна, че има такъв контрол, нашата цел не е да изместим една партия от такъв контрол и да я заменим с друга. Нашата цел следва е да направим това невъзможно занапред за която и да било партия и да направим подобни съмнения в обществото за невъзможни, за да оздравим обратно доброто име на правосъдието. В този смисъл това какво някой твърди и се опитва да прави като спекулации по тази тема наистина не е важно. И битката срещу една конкретна политическа сила или не е нещо, което може би на политическото поле има своята логика, но ако искаме да правим наистина дълготрайна съдебна реформа това не е конструктивно. Искам да кажа и още нещо – една от основните цели на тази съдебна реформа, е да гарантира независимостта на съда, която има за цел едно нещо, което е известно като антимажоритарна роля на съда. Съдът е онази от властите, която да гарантира правата на малцинствата и техните свободи. Надявам се Вие да се разпознаете в тази кауза и продължавайки дебата по предложенията за съдебната реформа, наистина да получим Вашата подкрепа, за което аз ще Ви бъда благодарен. В този род на мисли предложенията, които виждам тук, предложени като текстове от господин Миков, заедно с конкретните критики, които той отправя, за мен са напълно приемливи, за да можем да продължим да ползваме този документ като отправна точка за дебат от тук нататък в рамките на конкретни законодателни, надявам се и конституционни промени. Ние ще търсим подкрепа за евентуални конституционни промени в модела на защото независимо от вариантите, които са предложени от Стратегията, едно е ясно – той не осигурява нивото на добро управление на съдебната власт, което е необходимо, за да работи тя достатъчно добре. Нещо трябва да се направи. Тук, в парламента е мястото, където трябва да се обсъжда това нещо. Ще работим за това да се формира обединение около една визия за такава промяна, която включително да се ползва с подкрепата на конституционно мнозинство. Благодаря Ви за предложенията, господин Миков. Аз се отнасям към тези текстове, които имам пред себе си, с позитивно отношение и ги намирам за абсолютно приемливи, те имат моята подкрепа. Благодаря Ви.

ЛБ): Извинявам се, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, тъкмо подчертах, че ние не искаме това да се разбира като мандат за конституционни промени, и Вие казвате – излиза, че това, което твърдя, че Стратегията е по-скоро политическа и обществена опаковка на формирани намерения и готови законопроекти, е така! Преди да е направен анализът, като се тръгва от началото, да се тръгне заедно. Ако Вие сте решили да направите тези промени, а ние да присъстваме като подкрепящи в тази история, не искаме такава роля, нямаме нужда от такава роля! Да е ясно.

че ние ще търсим сериозна промяна, включително ако се налага това да стане чрез конституционни промени. Естествено, те не могат да се случат без Вашата подкрепа, така че разговорът е наложителен. Естествено, че имаме някаква визия какво трябва да се направи. Мисля, че влизаме в абсолютно излишен разговор. Ясно е, че за подобни промени ще трябва широко мнозинство. Аз лично ще работя за максимално широко мнозинство, без да изключвам никого от него. Ние ще имаме някакви конкретни предложения – ако Вие ги възприемете, ще се случат, ако не – продължаваме разговора. Не виждам за какво да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви благодаря за този дебат, който проведохте днес, и да Ви кажа, че би било грешка, ако схващаме Съдебната стратегия, която днес с толкова настойчивост разглеждахте единично – Стратегията има смисъл, когато се разглежда със серия от общи усилия. Една част от тях са свързани примерно със Стратегията за промяна в работата на МВР или в Антикорупционната стратегия. Тоест ако погледнем само един сегмент, няма да видим пълната картина, която може да доведе до истинска промяна в начина, по който се разбира и по който се прилага върховенството на закона. Бих искала да предложа съвсем делово всяка от парламентарните групи, която иска да направим специална среща с министъра на вътрешните работи, с други колеги, за да говорим изобщо по стратегиите, които предлагаме в областта върховенство на закона, да ги видим в пълната картина: дайте ми знак – като вицепремиер мога да организирам с удоволствие такава среща, било с цялата група, било с отделни Ваши експерти. Въпросът е да разберем в коя посока искаме да проявим амбиция. Според мен тази посока е ясна – независимост на съдебната система. До голяма степен начинът, по който се избират магистратите, начинът, по който те се оценяват, всъщност ще даде отговор на много от въпросите, които днес тук си поставяме. Вероятно няма един-единствен модел – дали ще е постоянен, или ще е временен Висшият съдебен съвет. съдебен съвет. Понеже се връщаме към времето на преговорите, имахме проект с Испания на тази тема. Тогава това беше тази препоръка. Нека да видим, че постоянният Висш съдебен съвет ще даде отговор на въпроса. Минали са вече доста години. Да видим това ли е нещото, което в момента, днес е най-добре и най-важно за България. Предложението, което идва от страна на правителството, е това, което виждате в момента. Важно е диалогът да се води спокойно, да се претеглят всички аргументи. Нищо не е завинаги. Знам, че всички сме с желание да създадем съвършената, перфектната съдебна система, но понякога трябва да припомним добрата английска поговорка, че перфектното е враг на доброто. Нека да направим една добра съдебна реформа. И когато имаме нови аргументи, нови доказателства, да отделим спорното от безспорното и да направим следващата крачка – да направим още по-добри неща в съдебната реформа. Сега трябва да имаме чувство на спешност и да не се оправдаваме с това, че нещата зависят далеч от нас във времето, от големите промени, от големите планове, от големите мнозинства. Днес сме способни да направим такова голямо мнозинство. Благодаря Ви и се надявам да работим конструктивно заедно.

Уважаеми колеги, тъй като дебатът продължи доста дълго, ще опитам да бъда съвсем кратък. На първо място, да

компромисна позиция, защото това са тонът и посоката, в която трябва да вървим към момента. Предложенията, както бяха скицирани, не сме ги видели записани – да изразя подкрепата на групата на Реформаторския блок към такива предложения за промяна на Проекта за решение на Народното събрание по Стратегията. Това – първо. Второ, да подчертая в съгласие с тези предложения, че е опасно и несъстоятелно Стратегията на Министерския съвет да се разглежда като реформа на правосъдието. Тя може да бъде разглеждана единствено като основа за бъдеща реформа или за бъдещи реформи, и преди всичко като основа за диалог, диалог, който включва законодателни мерки, диалог, който включва разговор за евентуалната необходимост от конституционни промени, ако такава е преценката на достатъчен брой народни представители. От друга страна, когато коментираме темата в този дух на консенсус, който е необходим подобно решение изобщо да бъде взето, трябва да си даваме сметка, че всички сме огромни длъжници на българското общество, на всеки български гражданин. Благодаря на господин Местан за забележката за бащиния грях. Всички имаме дори първороден грях в това отношение. Длъжници сме, на първо място, с навика за отлагане на болезнените проблеми – една нишка, която се прокрадва и в днешния дебат. дебат. Ясно е, че трябва да се събират големи мнозинства, ясно е, че трябва да търсим конституционна промяна, но също така е ясно, че изобщо темата не търпи никакво отлагане. На второ място, склонността към бездействие и подценяване на проблемите в съдебната система – нещо, което много ясно пролича по време на дебатите в парламентарните комисии. Ние трябва да говорим пряко, ясно и категорично – съдебната система има огромен корупционен проблем. Тук не става дума за дребни проблеми или за организационни детайли. И на трето място, длъжници сме поради факта на дългогодишна злоумишлена политическа и политическо-корупционна намеса в съдебната система – нещо, което трябва да кажем в прав текст. Защото ако истината не бъде изречена, грехът няма да бъде и поправен. Днес сме стигнали, и не заради доклада на Европейския съюз, а заради състоянието на обществото ни, до момента, в който никой повече не може да се прави на разсеян по темата. Днес вече отлагане и бездействие няма, днес отлагането и бездействието са активна съпричастност, те са приравнени към злоумишлените форми на политически натиск върху системата. Всички знаем безпощадната истина за резултатите на дългогодишните ни прегрешения към съдебната система. Стигнахме дотам магистратите сами да ни я казват, ако случайно сме я пропуснали. Затова казвам, че не можем да се правим на разсеяни. Призовавам да не се поддаваме на изкушенията в рамките на преговорите по съдебната реформа, които тепърва предстоят, тя да бъде използвана за разделяне или разбиване на мнозинства, за промяна на баланси в парламента. Призовавам да не се поддаваме и на страх от ответната реакция на статуквото, защото този страх вече беше проявен от мнозина от нас. Той се вижда и в очите на мнозина от нас. Срещу нас стоят много сериозни сили в голяма степен са рожба, както казах, на наши действия, в голяма степен – неправомерни, или на наши неправомерни бездействия. Призовавам да не допускаме разговора за консенсус на някакви въображаеми гилдии, които са засегнати. Дами и господа, магистратите не са „гилдии”. Те са най-висши представители на държавната власт. Това е все едно да наричаме Министерския съвет „гилдии” и да се съобразяваме с днешните членове на Министерския съвет, когато вземаме законодателни решения. В заключение – задължението ни да погасим този пресрочен дълг към българските граждани е общо. Той отдавна не е на падеж. Той отдавна е така просрочен, че носи вреди от политически, социален, икономически характер. Милиарди левове инвестиции са пропуснати, заради липсата на реформа в правосъдието,

Така че, реформата не е днес. Реформата предстои. Ние сме склонни да приемем компромисното решение на парламента по отношение на Стратегията, което не означава, че ще бъдем склонни на компромиси по отношение на реформата, защото целта на реформата не е абстрактна. Целта на реформата е ние да имаме успешния отчет, който в момента румънците имат по техния контролен механизъм, а успешният отчет се изразява в „Политици и магистрати в затвора!”. Целта на реформата е част от нас да влязат в затвора тези, които са нарушили закона и са извършили престъпления, така че, надявам се тези, които се чувстват застрашени, да гласуват „против”, а не „въздържали се”. Благодаря. (Ръкопляскания Няма. Надявам се да няма лични обяснения. Други народни представители? Няма желаещи. Дебатът е закрит. който ни се предложи в доклада на Правната комисия и ни бе представен от председателя й господин Кирилов. Предложението на господин Миков продължава това, което е изписано в диспозитива на Проекта за решение. Ако желаете, господин Миков,

като основа за законодателни промени, управленчески действия и анализ на конституционната рамка за съдебната власт и смята” да продължи повишаването качеството и ефективността на модела на ВСС, като постоянно действащ орган; - да се засили ролята на Инспектората към ВСС за гарантиране на независимостта и отговорността на съдебната власт; да се завишат изискванията към магистратите, които кандидатстват за административни ръководители; - да не се допуска членство на магистрати в организации с непубличен характер. Решението е прието от Четиридесет и третото Народно събрание”. Само за стенограмата моля да се добави горе в преамбюлната част: „Одобрява Актуализираната стратегия за продължаване на реформа

Уважаема госпожо Председател, моля за едно уточнение. Мисля, че бях ясен в изказването си и предложих ясно да отпадне „Специфична цел 2” на страница 16 от „Стратегическа цел 5”,

стратегии и подобни документи, имаме възможност по същество да правим промени в редакцията на съответния документ. Тук процедурата е съвсем различна заради това са допустими по внесения Проект за решение само редакционни поправки и допълнения, така както господин Миков допълни Проекта за решение, който ни бе предложен от Правната комисия в нейния доклад, така че няма как процедурно да допусна Вашето предложение за отпадането на този текст от Стратегията, която вече е акт на Министерския съвет. Ние не можем да я променяме. Ние можем да кажем: „Да, одобряваме” или „Не одобряваме” при конкретни условия, но не по същество да променяме отделни елементи от нея. Поставям на гласуване допълнението по писменото и заявено от пленарната трибуна предложение на господин Миков, че: „Народното събрание одобрява актуализираната Стратегия като основа за законодателни промени, управленчески действия и анализ на конституционната рамка за съдебната власт и смята” – така както той коректно го изчете подробно. Гласуваме допълнението, предложено от господин Миков.

пълното Решение с допълнението, което звучи така: „РЕШЕНИЕ за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Одобрява Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с Решение № 825 на Министерския съвет от 2014 г.”, и допълнено с току-що приетото решение, „като основа за законодателни промени, управленчески действия” и така нататък. Гласуваме пълната редакция на Решението.

по общия Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи, внесен с Доклад № 553-06-1

Обратно становище има ли? Няма. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД

На свое заседание, проведено на 15 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси разгледа Проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Предложението за приемане на Решението е мотивирано от настъпилата след средата на месец юни

Освен ползването на отпуск от негова страна след образуваното досъдебно производство, като допълнителна пречка за упражняване на правомощията му на подуправител, ръководещ управление „Банков надзор”, се явяват и отнемането по искане на прокуратурата на достъпа на Цветан Гунев до класифицирана информация, както и отстраняването му от длъжност с решение на Софийския апелативен съд. Наред с описаните пречки за осъществяване на законовите задължения от страна на подуправителя са отчетени и констатираните от компетентните органи на досъдебното производство в хода на разследването

След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание следния Проект за РЕШЕНИЕ

Няма. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията.

Заместник-председателят на Комисията Цвета Караянчева.

554-01-2, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 14 януари 2015 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 20 януари 2015 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, № 554-01-2, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 14 януари 2015 В работата на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието и храните Десислава Танева – министър, Цветан Димитров и Васил Грудев – заместник-министри, Стилиян Митев – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Лилия Стоянова – началник на отдел в същата дирекция, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Административно и правно обслужване”. Присъстваха и представители на неправителствени организации и гражданския сектор. законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Цвета Караянчева. Първата група промени са свързани с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. Комисията, която ръководи процедурата, ще изготвя проект за разпределение за всяко землище, който да предложи на участниците в процедурата. Когато не се постигне споразумение дори само между част от ползвателите, комисията ще извършва служебно разпределение съобразно този проект. Отпада изискването споразумението да обхваща не по-малко от две трети от територията, в която ще се създават масивите. С решение на общинския съвет полските пътища, попадащи в масивите, ще бъдат предоставяни на съответните ползватели, като те ще следва да осигурят достъп до имотите, заявени за ползване в реални граници. Сумите, които ще заплащат ползвателите за разпределените им за ползване имоти, за които няма сключени договори за наем или аренда и не са подадени декларации (така наречените „бели петна”), ще се превеждат по транзитна бюджетна сметка в областната дирекция „Земеделие”, която да ги изплаща на съответните собственици. Предвидено е да отпадне тригодишният давностен срок за изплащане на тези суми. Заповедта за разпределение на масивите ще се издава от директора на областната дирекция „Земеделие” и ще подлежи на обжалване пред районния съд по местонахождение на имота. Втората група промени засягат процедурата по уедряването на земеделските земи. Отпада необходимостта от вписване на споразуменията за създаване на уедрени поземлени имоти, като на вписване ще подлежат само окончателните документи, с които ще се придобива собственост върху новите имоти. След издаване на новите документи за собственост всички договори за наем и аренда ще бъдат прекратявани. В плана за уедряване няма да могат да се включват имоти, предмет на висящ съдебен спор за правото на собственост, обременени с вещни тежести или такива, предмет на процедура по отчуждаване. Имоти с наложени ограничения за ползване ще се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците. Последната група промени касае процедурата за отдаване под наем и аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. Общинският съвет ще определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, които ще се разпределят между правоимащите лица. Комисия, назначена от кмета, ще определя площта, необходима за всеки кандидат и ще разпределя имотите съобразно броя и вида на регистрираните животни и в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади. При недостиг на площи в съответното землище, комисията ще извършва допълнително разпределение в съседно землище на общината. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по искане от общинската комисия до министъра на земеделието и храните, ще могат да се предоставят земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, в размера, необходим за всеки кандидат. Разпределянето ще се извършва от комисия, назначена от директора на областната дирекция „Земеделие” по местонахождението на имотите. Комисиите ще съставят протокол за окончателното разпределение на имотите, който ще подлежи на обжалване пред районния съд. Договорите за наем или аренда ще се сключват минимум за 5 стопански години, след заплащане на наемната или арендната цена и на разходите по изготвяне на тяхната оценка от независим оценител. Останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд, ще се отдават под наем или аренда чрез търг, на два етапа. На първия ще се допускат до участие единствено собственици на пасищни селскостопански животни и едва тогава, при наличие на все още свободни имоти, на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Министерството на земеделието и храните подкрепя законопроекта. Постъпили са становища от Националното сдружение на общините в Република България, от Националния съюз на говедовъдите в България и от Националната асоциация на земеделските производители с конкретни бележки. последвалата дискусия беше отбелязано, че някои от предложените разпоредби следва да бъдат допълнително обмислени и прецизирани – например да се предвиди срок, в който общините да преведат по транзитна бюджетна сметка в областната дирекция „Земеделие” средствата за ползването на така наречените „бели петна”, които досега са натрупани по техните сметки. Да се прецени доколко е оправдано мерите, пасищата и ливадите да се оценяват от независим оценител и дали не е по-удачно това да става според средното годишно рентно плащане за съответното землище, какъвто е режимът по отношение на „белите петна”. Имаше предложение да се запази възможността за разпределяне на мери, пасища и ливади и в съседни на землището области. Беше отбелязано също, че е необходимо синхронизиране на новите разпоредби по отношение на срока на арендните договори, с тези на Закона за арендата в земеделието. Имаше бележки и във връзка с възможността полските пътища, попадащи в масивите за ползване, да бъдат предоставяни на съответните ползватели. Като цяло народните представители от всички парламентарни групи бяха единодушни, че законопроектът следва да бъде подкрепен и поеха ангажимент между първо и второ четене да направят необходимите предложения за прецизиране на коментираните текстове. Представителите на браншовите организации също подкрепиха законопроекта и изразиха готовност да предоставят конкретните си предложения на народните представители в писмен вид. След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните единодушно с 20 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, № 554-01-2, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 14 януари 2015 г.” Благодаря, уважаема госпожо Караянчева. Това беше докладът на водещата Комисия по земеделието и храните. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно управление, както и Комисията по правни въпроси не са предоставили доклади.

Уважаеми колеги, мотивите на вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са следните. Основната цел на предложените изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е да се създаде по-добра нормативна основа относно предоставянето под наем и аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти пасищни селскостопански животни, както и относно процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи и уедряване на земеделските земи по собственост. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 38 от 7 май 2014 г., са направени изменения и допълнения относно реда и условията за отдаване за ползване под наем или аренда на пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове без търг или конкурс, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАК, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни по пазарна цена, определена от независим оценител. Регламентирано е, че само пасищата и ливадите от държавния и общинските поземлени фондове, останали свободни след разпределението им на собственици на пасищни животни, могат да се отдават чрез търг и на лица, които не притежават пасищни животни, но поемат задължението да поддържат тези земи в добро земеделско и екологично състояние. Горепосочената процедура все още не е намерила практическо приложение, тъй като работната група, на която е възложено да изготви Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, при дискутирането на текстовете е установила проблеми и неясноти, свързани с прилагането й. В тази връзка регламентираните с новите законови текстове условия и ред за отдаване на пасища и ливади без провеждане на търг, се налага да бъдат прецизирани чрез нови изменения и допълнения в закона, поради което с изготвения нов ЗИД на Закона за селскостопанските земи в чл. 37 са предвидени съществени изменения и допълнения в процедурата по отдаване за ползване на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинските поземлени поземлени фондове. Отчитайки, че пасищата, мерите и ливадите са земи със специален статут, предназначени предимно за паша и косене с цел те да се отдават предимно на лица, отглеждащи пасищни селскостопански животни, с предложения законопроект се цели да се прецизира и допълни разписаната процедура за предоставяне на тези земи без търг, за да се улесни практическото й прилагане. В настоящия законопроект освен пасищата и ливадите са включени и мерите, които са предимно земи от общинския поземлен фонд и чието основно предназначение е за пасищно животновъдство, като по този начин ще се увеличи площта на земите, които ще се разпределят на животновъдите без провеждане на тръжна процедура. С оглед, че с изменението и допълнението на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи задължителната тръжна процедура отпада за лицата, отглеждащи регистрирани пасищни животни, за да не се счита отдаването на пасищата и ливадите без тръжна държавна помощ, единствената възможност е то да се извършва по пазарни цени, определени от независим оценител по реда на Закона за независимите оценители. Поради ограничения държавен и общински бюджет, както и фактът, че не би могло да се прогнозира кои имоти ще бъдат наети, за да се оценят предварително, и сумата, необходима за разплащане на разходите по изготвяне на пазарните оценки от независим оценител, в законопроекта е предвидено имотите, предмет на разпределението, да се обявяват с цени, отразяващи средните годишни ренти за плащане за землището или за общината, като след одобряване на изготвения протокол за разпределение, ще се възлага изготвяне на пазарна оценка от независим оценител. Разходите по изготвянето й ще се заплащат от лицата, които наемат имотите преди сключване на договорите за наем или аренда, ведно с арендата или наемна вноска за първата година. Освен това в новите разпоредби на закона относно отдаването на пасищата и ливадите за ползване е посочено, че същите се разпределят пропорционално на броя и вида на регистрираните пасищни животни, но но е определен само максимумът площи, които да се предоставят на лицата, ползващи с правно основание по-малко от един декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, не повече от 20 дка за изхранване на една животинска единица. Неясен остава въпросът до колко декара максимално могат да се предоставят на лицата, които ползват с правно основание повече от 1 дка пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици. С цел въвеждане С цел въвеждане на единен справедлив критерий при разпределението в законопроекта се предвижда на всички правоимащи лица да се разпределят пасища, мери и ливади, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни и селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица в допустимите за подпомагане площи и до 20 дка за една животинска единица в недопустимите за подпомагане площи, като се приспаднат притежаваните или използвани от тях на правно основание пасища, мери и ливади. С оглед, че в закона е регламентирано да се отдават на собственици или ползватели на регистрирани животински обекти, пасища или ливади в съответната или съседна област, поради широкия териториален обхват не биха могли да се определят правилата, по които да се извършва разпределението на тези площи. Поради това в законопроекта е регламентирано пасищата, мерите и ливадите да се разпределят на правоимащите в землищата, където е регистриран животновъдният им обект с цел да се задоволят нуждите на местните животновъди. При недостиг на земи в съответно землище се извършва допълнително разпределение в съседно землище на общината или на съседна област при наличие на свободни площи. Предвид, че общините разполагат с многократно по-голям ресурс от пасища, мери и ливади в сравнение със същите от Държавния поземлен фонд, в законопроекта се предвижда първоначална комисия, назначена от кмета на съответната община, да разпределя на правоимащите пасищата, мерите и ливадите в общинския поземлен фонд в съответното или съседни землища на общината, респективно – областта. Земите от Държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване, пасища, мери и ливади ще се предоставят за доразпределяне на необходимата за всеки кандидат площ в съответното в съответното или съседни землища по заявление на правоимащото лице или отправено искане от общинската комисия до министъра на земеделието и храните, или упълномощено от него лице за предоставяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд. Разпределянето на тези площи ще се извършва от комисия, назначена от директора на областна дирекция „Земеделие” по местонахождение на имотите. В законопроекта е предвидено след разпределение на площи, останали свободни пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, да се обявят на търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасища и селскостопански животни и по този начин да наемат допълнителни площи, каквато възможност не съществува в сега действащите законови разпоредби. Само в случаи, че са останали ненаети с разпределението и търга пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд, те могат да се отдават на търг и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Предложени са изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, свързани с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37 от Закона. В компетенциите на комисията, която ръководи процедурата за създаване на масиви за ползване, е вменено задължение да определя всяко землище, територия по масивите по реда на § 2ж от Допълнителните разпоредби, съобразно данни от подадените декларации и заявления по реда на чл. 37б, както и да изготвя проект на разпределение, който да предложи на участниците в процедурата. Предложеното изменение ще допринесе за законосъобразното определяне както на територията, в която ще се създават масивите, така и на границите на отделните масиви. Ще подпомогне работата на участниците в споразумението, тъй като ще ги ориентира да се настаняват в масиви, които имат преобладаващо правно основание. Премахва се и изискването споразумението да обхваща не по-малко от две трети от територията, в която ще се създават масивите, което изискване, от една страна, затруднява участниците при сключване на споразумението, а от друга – комисията да прецени дали правилно е определена площта от две трети в представеното споразумение, за да може да определи останалата една трета и да разпредели масивите между участниците, които не са включени в споразумението. Целта е да се даде възможност на участниците в споразумението за по-справедливо разпределение на масивите помежду им с оглед правното основание на всеки от тях. Предвидено е, когато между ползвателите и част от тях не се постигне споразумение при посочените в закона условия, а именно ал. 1 и 2, комисията да разпределя масивите за ползване съобразно проекта, предложен на участниците в началото на процедурата. Предлага се ползвателите да изплащат определената в заповедта по чл. 37в, ал. 4 сума за разпределение на ползваните имоти бели петна по транзитна бюджетна сметка в съответната областна дирекция „Земеделие”, която да ги изплаща на собствениците на тези имоти вместо по банкова сметка за чужди средства на общината. В досегашната практика някои от общините възпрепятстваха изплащането на внесени суми на собственици на имоти бели петна, поради което постъпиха множество жалби на граждани, оплакващи се от въведената в общините необоснована практика да изискват от собствениците на имоти по чл. 37в, ал. 2 и 3 от Закона документи за собственост и актуални скици на тези имоти, пълномощни от всички собственици за наследници и

от Закона суми за рентно плащане на всеки от имотите да се изплатят на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие” по чл. 37, ал. 4. Във връзка с това е достатъчно лицата да се легитимират като собственици на тези имоти, тоест

чл. 37в, ал.4, с който ползвателите на имоти следва да платят за тяхното ползване. В действащия закон е предвидено, че имотите бели петна следва да се плащат от ползвателите 20 дни преди издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 и 30 дни преди нейното обявяване. Така определеното изискване на закона предизвиква множество жалби от ползватели, в които с право се изтъква, че сумата, която трябва да платят в законовия срок, не е определена в административния акт. Предложеният тримесечен срок дава възможност на ползвателите да заплатят дължимите суми от получаваните от тях субсидии. Следва да се има предвид, че в началото на стопанската година преимуществото на финансовия ресурс, с който разполагат земеделските стопани, е насочен за подготовка на площите, поради което те изпитват затруднение да заплащат и тази сума. По този начин плащането ще се извършва след обявяването на заповедта по чл. 37в, ал. 4, в която са определени както ползвателите на имоти, така и дължимите суми за тяхното ползване, а така и собствениците на имоти по чл. 37, ал. 3, т. 2, като номерата на тези имоти и ред по плащане за всеки, ще бъде отразено за всеки имот. Вменено е задължение на директора на областна дирекция „Земеделие“ да сезира кмета на съответната община за санкционирането по реда на чл. 34, ал. 6 на ползвателите, които не са платили сумите за разпределение на ползвани имоти – бели петна в тримесечен срок от издаване на заповедта. Предвидено е да отпадне определеният в чл. 37в тригодишен срок за изпращане от общините от общините на сумите, внесени на ползвателите на имотите. Предвижда се директен съдебен контрол на законосъобразност на заповедите по чл. 37в, обжалване пред районен съд по местонахождение на имота, вместо досегашния по реда на АПК, в който е предвидена възможност за оспорване на административен ред на акта на директора на областна дирекция „Земеделие“ пред министъра на земеделието и храните и последващ съдебен контрол пред законния съд по местонахождение на имота или оспорване директно пред районния съд. Досегашната практика при оспорване на административния ред е жалбите срещу заповедите да се подават до министъра, който връща преписката в съответна областна дирекция „Земеделие“ и в компетенциите на комисията на комисията е да разгледа жалбата, а директорът на областната дирекция „Земеделие“ да издаде заповедта, която в този случай може да се обжалва пред районния съд. Така се удължава срокът за влизане в сила на заповедта. Съставянето на споразумение между собствениците, които на практика повтарят съдържанието на вече проведените и одобрени от министъра на земеделието и храните планове за уедряване, се явява от изключителна сложност за нотариусите и най-вече за съдиите по вписванията, поради които липсата на установена практика задържат регистрацията на съответните споразумения и по този начин възпрепятстват възпрепятстват приключване на проектите по уедряване. По аналогия с изготвяне на плановете за земеразделяне процедурата се изменя за по-лесно и бързо изпълнение като административна процедура, а не както досега като регулярна сделка с недвижим имот, като се премахва вписването на споразумението, което се явяваше проблемна междинна стъпка. измененията се дефинира по-ясно ролята и подкрепата на държавата към процеса на комасация, която бе определена в правилника за прилагане на закона. Поради дългите срокове за изпълнение на процедурата по уедряване бе установено, че е трудно да се планират арендните отношения на собствениците с наемателите по отношение на участващите имоти. Това води до проблем при дефинирането на правилата за ползване след одобряване на комасационни проекти. В тази връзка се предлага прекратяване на всички договори за наем и аренда след издаване на новите документи за собственост. Предложените текстове ще стимулират по-масово провеждане на доброволни и комасационни процедури в страната. Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е необходимо изготвяне на финансова обосновка. Проектът не е свързан с изпълнение на актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с европейското право. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, има изказвания по този закон, но тъй като останаха 2 мин., в рамките на толкова не мога да си разгърна изказването, поради което предлагам да прекратим за днес и да продължим утре дебатите. Госпожо Ахмедова, изрично няколко пъти водещият заседанието господин Главчев попита дали има изказвания много ясно. Бях в залата, не заявихте подобно изказване. Дебатите са закрити, предстои гласуване. Има и други желаещи за изказвания, така ли? Дебатите са закрити, преминаваме към гласуване. Поставям на първо гласуване

Тъй като часът е 14,00 ч., пленарното време изтече, закривам пленарното заседание. Утре точка първа ще бъде Второ гласуване на Законопроекта за Сметната палата.